Уважаеми колеги, дами и господа народни представители, ние сме направили предложение в чл. 14, в т. 2 думите след „чл. 16, ал. 1” да отпаднат. А именно за възможността за разкриване на секции при наличие на необходим брой заявления, подадени по реда на чл. 16, ал. 1, да не бъде ограничен единствено и само в държавите – членки на Европейския съюз. В този дух, в който и досега колеги и от ГЕРБ се изказваха, а именно българските граждани в чужбина да имат възможността, както всички останали български граждани, да могат да упражнят правото си на глас Това са мотивите на нашето предложение. Тези дебати, които слушахме досега основно от колегите от ГЕРБ, а именно за възможността на българските граждани в чужбина да упражнят правото си на глас,

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, направили сме две предложения от името на народни представители от ГЕРБ. Първото предложение в текста, който обсъждаме, е в местата, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция,

Това е в посока на по-голяма възможност и достъп на наши сънародници, основно извън страната, тъй като в този член става дума за избирателните секции извън страната, да имат такава възможност, а не да се чака набирането на 250 души, за да се състави секция. Такава да бъде съставена при 100 човека, заявили желание да гласуват и да упражнят правото си на глас, тъй като практиката показва, че в деня на избора желаещите и тези, които се явяват в изборните секции да упражнят гласа си, са десетки, понякога стотици повече. Това наше предложение е подкрепено от комисията включено като редакция на комисията в чл. 14, т. 3, поради което моля и пленарната зала да го подкрепи. Що се отнася до второто ни предложение е в т. 4, там се касае за промяна в сроковете. След като е отхвърлено основното ни предложение за по-дълъг срок – ние бяхме предложили в предходните текстове това да бъде 75 дни да се насрочват изборите, става ясно, че няма как да бъде подкрепено това предложение. Нека бъде поставено на гласуване, тъй като ще разменим изцяло сроковете, така както са разработени и съобразени в различните текстове.

Уважаеми народни представители, първо поставям на гласуване предложението

КАРАДАЙЪ: „Образуване на нови секции Чл. 15. Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 15. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ако обичате, прегласуване на чл. 15.

подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. лице. (2) В заявлението по ал. 1 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3. При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 359, ал. 1.” Има направено предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид:

Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от народните представители Мая Манолова, Филип Попов, Татяна Буруджиева, Дора Янкова и Мариана Тотева:

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 16: „Ред за подаване на заявления за образуване на избирателни секции извън страната Чл. 16. (1) Български Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на Републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. (2) В заявлението по ал. 1 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3. (3) При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията да избира.” Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ. Преди да открия разискванията, се обръщам към комисията и експертите. В текста и редакцията Вие веднъж говорите за писмено заявление, втори път чрез писмо, трети път – електронно заявление, и казвате, че в едно писмо не може да има повече от едно заявление... Пише: „може да има повече, като във всяко едно заявление може да бъде вписано само едно лице”. Предлагам Ви „в един плик”. Писмото е писмо, а за това, в което се поставя писмото, има дума в българския език.

да обсъдите и този въпрос, защото едно е „писмено заявление”, друго е „писмо”, трето е „плик за писмо”. Моля Ви да обсъдите и този въпрос. Откривам разискванията. Кой желае да се изкаже?

защото, ако е плик, пликът може да бъде преместен в едно помещение, донесен, а става дума за писмо, което се праща по пощата с цел да

уважаеми господин председател, Вие наистина имате достатъчно парламентарен и юридически опит, но ние сме мислили и оглеждали текстовете многократно – членовете на Временната парламентарна комисия, и щом сме написали „писмо”, а не „плик” очевидно сме имали нещо предвид и то е, че става дума за плик, който е пуснат по пощата. А плик, пуснат по пощата, има легалната дефиниция „писмо”.

Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на направените предложения. Първо е предложението на господин Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид, неподкрепено от комисията. Моля Ви, режим на гласуване.

към нов чл. 16а, даже има и заглавие, на госпожа Цачева и група народни представители, неподкрепен от комисията. Заповядайте, Благодаря Ви, господин председател. Предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители: „Създава се чл. 16а със заглавие: „Ред за подаване на заявления за гласуване чрез електронно подадена бюлетина от избиратели извън страната Чл. 16а (1) Български гражданин извън страната, който отговаря на условията за съответния вид избор по чл. 243, ал. 1, чл. 307 или чл. 350, ал. 1 и желае да гласува чрез електронно подадена бюлетина, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до Централната избирателна комисия или чрез електронно заявление за гласуване с електронно подадена бюлетина през интернет страницата на Централната избирателна комисия. (2) В заявлението по ал. 1 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница настоящия си адрес извън страната. В заявлението избирателят посочва електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 и настоящ адрес извън страната за писмено уведомяване от Централната избирателна комисия. (3) При избори за членове на Европейския парламент от Република

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Този текст за нов чл. 16а е по отношение на реда за подаване на заявления за гласуване чрез електронно подадена бюлетина и е началната стъпка за всеки български гражданин, живеещ извън територията на Република България да заяви пред Централната избирателна комисия, че желае да гласува с електронно подадена бюлетина Моля Ви за тишина

бюлетина, в максимална степен, първо, ще отговорим на въпросите, свързани със сигурността на вота на тези избиратели. Ако прочетете внимателно текстовете, достатъчно дълго време сме предвидили на изборите, преди самия изборен ден, това заявление да бъде подавано лично, по пощата или чрез електронно заявление. Възможността да се гласува чрез електронно подадена бюлетина и в по-нататъшните текстове, които предстои да разгледаме, по отношение на гаранцията за това кой упражнява правото на глас, как го упражнява и дали неговият вот остава анонимен за всички останали, които са заети с организацията на изборния процес започва от тук. Всеки един избирател подава информация за настоящия си адрес в чужбина, на който по-късно ще получи от Централната избирателна комисия единствено информация за паролата, с която може да гласува. Предполагам, че ще чуем различни мнения, но отново казвам, че този текст дава възможност за всички български граждани, живеещи извън територията на Република България, да упражнят правото си на глас.

правото на глас на тези граждани е защитено, в каква степен и дали инициативата чрез подаване на заявлението по интернет, чрез писмо и във всички други случаи, предвидени в 16а,

Няма. Други желаещи за изказвания по нов 16а? Господин Карадайъ, заповядайте. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, лицемерието и наглостта явно нямат граници. Само припомням,

за секциите в социалните домове, гражданите да имат правото да гласуват – как е гласувано? Току-що, господин председател, имаше предложение по чл. 14, т. 2 във връзка с образуване на избирателни секции извън страната и видяхме ГЕРБ как гласува, а в момента се опитват да ме убеждават в обратното. Единият става Моля Ви, без такива изрази.

Днес правят обратни гласувания по явни текстове, които са предложени. Излизат на трибуната, твърдят обратното, нещо повече правят квалификации за някаква форма за назадничавост. За назадничавите – явно по някои други признаци, може би това им е мечтата за някои

всички онези, които са се занимавали с ограничаването на правата на българските граждани. Благодаря Ви за вниманието.

предложението ни за създаване на чл. 16а, за възможността българските граждани извън страната да могат да подадат заявления, ако още гласуват, във всички видове избори, не само с хартиени бюлетини в образуваните секции извън страната, а и чрез електронно подадени бюлетини. В интерес на истината не разбрах

гласуването по чл. 9 – условията за образуване на секции, мисля че няма направено предложение по този член от Парламентарната група на ГЕРБ. Тоест вината може би следва да търсите на друго място – във вносителя на този законопроект, защото именно вносителят е предвидил този ред, срещу който Вие току-що изказахте противно становище. Там трябва да търсите и лица от МВР, които нарекохте милиционери от БКП. Аз заявявам, че никога не съм членувала в тази партия, макар че няма отношение към чл. 16а и очаквам

Благодаря Ви, господин председател. По отношение на интернет електронното, дистанционното гласуване точно три изречения казах, мога да ги цитирам пак наново, липсва доверие в такава система все още, не само в България, а и извън страната. По отношение на милиционерите от БКП, те разбраха кои са, не е необходимо и Вие да разбирате. По отношение на вносителите. Поне това лицемерие и тази наглост те не я проявяват – едно да говорят, а друго да вършат. Но по отношение на безогледната наглост и лицемерие в българския речник, в българския език има една много звучна дума и се казва гьонсуратлък. Благодаря Ви.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Следим внимателно дискусията, но аз предлагам тя също да бъде следена от докладващите текстовете и по въпроси, по които вече има произнасяне на Парламента, ние трябва да снемем тези предложения. Нека Секретариатът на комисията да ги прегледа. Ако някои от тях са дискусионни, може да се но след като Парламентът се е произнесъл и е отхвърлил електронното гласуване, да ни се правят предложения как да се регистрират гражданите за електронно гласуване – било писмено или по електронен път, е някаква безсмислица и ние не трябва да се оставяме на подобни дискусии. Моето настоятелно предложение е всеки въпрос, който принципно бъде решен, от там нататък автоматично да се съобразява докладът и да се пропускат текстовете, които възпроизвеждат една и съща дискусия, по която няма как да се върнем, поне докато обсъждаме и приемаме предложенията за този Проект на Изборен кодекс. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ

В рамките на процедура беше отправено предложение комисията и докладчикът да запознават залата предварително, за да спестим време от празни изказвания по решени вече въпроси, да се отбелязват тези въпроси – те може да се обсъждат,...

Благодаря, господин председател. Под формата на процедура, господин Стоилов, бих искала да обърна внимание, че това вече не е прецедент. В началото на разглеждането на Проекта на Изборен кодекс дори се стигна дотам, че ние имахме гласуване – говоря за чл. отхвърляне или приемане на предложения на народни представители, преминаване към основния текст и впоследствие връщане отново...

и впоследствие имаше нови предложения, които допълнително бяха подложени на гласуване. Тоест, има различна парламентарна практика в зависимост от това кой народен представител е направил писменото предложение, от коя парламентарна група и кой е председателствал Събранието. По отношение на текстовете на правилника, на които смятам, че всички трябва да се позоваваме, правилникът е ясен – всички предложения се обсъждат и гласуват при второ четене, член по член, алинея по алинея, текст по текст. специално на Вас не е необходимо да обяснявам, достатъчно голям парламентарен опит имате. Само още една дума, господин председател, във връзка с използването на различни чуждици в българския език. И по време на това пленарно заседание Вие в началото направихте правилна бележка на колеги, използващи такива чуждици. Моля Ви във всеки случай, когато от парламентарната трибуна се говори на друг език или се използват чуждици, да обръщате внимание на колегите. Благодаря. Благодаря Ви. Ще се опитам, когато го доловя. Но има чуждици, които са станали много трайно свързани и са всеобщо известни. Тук виждам, че сте предложили даже да се пише на латински, а сега ще ми казвате,... Ще вземам, но сте права по принцип. Моля Ви да се въздържате, общоупотребимият български език да се ползва в залата. По другия въпрос, госпожо Атанасова, сериозно и залата трябва да е наясно, че допустимостта на формално внесени текстове се определя при всички случаи от това, което е гласувано по-рано и ако комисията ги е внесла, след определени гласувания, по които е ясна волята на мнозинството от пленарната зала, наистина има място да се обсъжда въпросът и относно допустимостта с оглед евентуално нарушаване на логиката и структурата на целия закон. закон. Преминаваме към гласуване на текста на чл. 16а, неподкрепен от комисията и сериозно обсъден от нас. Моля Ви режим на гласуване.

МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Благодаря Ви, господин председател. „Член 17 – Публикуване на заявленията и проверка на данните” Има направено предложение от народните представители Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В чл. 17 правят следните изменения:

в ал. 6 след думата „секции” се поставя точка и текстът до края отпада.” Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от госпожа

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 17: „Публикуване на заявленията и проверка на данните Чл. 17. (1) Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път заявленията, постъпили по чл. 16, ал. 1. ал. 1. (2) Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. (3) Централната избирателна комисия извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 не по-късно от 22 дни преди изборния ден. За постъпилите електронни заявления проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им. Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулски представителства, се проверяват при въвеждането им по реда на ал. 1. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно. (4) Централната избирателна комисия проверява дали лицата по чл. 16, ал. 1 отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден. (5)

Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции. (6) Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции и впишат лицата в списъците по чл. 31, ал. 1.” Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ. Откривам разискванията по чл. 17. И само за сведение на народното представителство и на Вас, госпожо Атанасова, Атанасова, чл. 80, ал. 2, предвижда, че предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват. Но понеже комисията не си е дала труда, водена от краен либерализъм, да прилага стриктно Правилника, не е индикирала в доклада, а аз наблюдавам, че има много предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. Но след като комисията не е свършила това, аз също няма да се занимавам, а Вие ще седите тук и ще обсъждате и гласувате и такива предложения, които противоречат на обхвата на приетите на първо гласуване принципи и обхват на законопроекта. Ще има ли изказвания сега по чл. 17? Има ли желаещи? Госпожо Атанасова, заповядайте.

Господин председател, всъщност имам въпрос към вносителите и към докладчика по отношение на постъпилите заявления по електронен път, тоест електронно подадени заявления. Дали, уважаеми дами и господа, вносители на проекта за Изборен кодекс, няма да се намери някой, който да злоупотреби и да пробие по някакъв начин софтуера, който обработва тези данни. Защото това Ви бяха аргументите по отношение на гласуването чрез електронно подадени бюлетини. Тук ситуацията е същата – всеки български гражданин, който живее в чужбина, заявява пред Централната избирателна комисия и по електронен път това, че ще гласува в секция извън страната с хартиена бюлетина. Ако Вие можете да предпазите Централната избирателна комисия и всички администрации, както и администрацията на Външно министерство, то може би следва да го декларирате. Но аз мисля, че опасността дебне и от този текст, госпожо Манолова. Да забраним електронно да се подават заявленията, след като имахте такива огромни притеснения по отношение на електронно подадените бюлетини. Благодаря.

Уважаеми колеги, важно е да се знае във връзка и с въпроса, който беше повдигнат в предното изказване, че, за съжаление, да, такъв пробив в софтуера на Централната избирателна комисия имаше на последните избори, който блокира нейната интернет страница за подаване на заявления в рамките на почти денонощие. С помощта на специалистите от „Информационно обслужване” и след тяхната многочасова намеса, проблемът беше отстранен, като атаката идваше от от някои страни от Далечния изток. След това имаше втора хакерска атака, която отново блокира интернет страницата за още толкова часа. Така че много уместен беше този въпрос. Това е една от причините електронното гласуване в редица страни от Европейския съюз да е отхвърлено като възможност. Още повече, че в неговия побългарен вариант, който предлага ГЕРБ, те предлагат да се гласува само в рамките на изборния ден. Не случайно там, където се е правил опит да се въвежда електронно гласуване, то се случва няколко дни преди изборите, за да бъдат ограничени, минимизирани такива възможности за пробив в системата. Истината е, че това е възможно, случва се и на сайта на Централната избирателна комисия. Затова срокът е достатъчно дълъг, за да може българските граждани да се справят с подаването на електронни заявления в един по-дълъг срок. срок. Когато се правят предложенията, трябва да има някакво познаване на материята. Трябва хората, които го предлагат, да са си направили труда с правно-сравнителен анализ, с опит на други държави. Абсолютно безотговорно хвърлят някакви смели идеи в пространството, които могат просто да пробият изборите. Абсолютно безотговорно. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не е трябвало да ги допускате да се гласуват в пленарна зала.

В единия случай говорим за подаване на заявления, където трябва да има публичен регистър. Ако някой неправомерно ме е посочил, мога да подам жалба и да се впиша в избирателния списък, където трябва да гласувам. В другия случай говорим за гласуване с тайна на вот, където никой не може да провери дали ми е отчетен гласът, кой е моят глас, някой неправомерно ли го е употребил и как го е употребил. И нямам право на обжалване, като е отчетено, че съм гласувал. От тази гледна точка беше редно да допълните това във Вашето изложение. Благодаря Ви. Господин Карадайъ, и аз Ви благодаря. Вие имахте месеци наред тези разговори да си ги провеждате в комисията. Имам усещането, че сте решили това, което се случваше в тази комисия, да си го пренесете и в пленарна зала.

или ще доведем нещата до край, който не е свързан с нормалното функциониране на институцията. Така че Ви моля в изказванията да се съобразява Правилникът, неща, които са изговорени,

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, благодаря, че бяхте достатъчно коректна и отбелязахте, че при предходни избори е имало проблем с подадените електронни заявления в Централната избирателна комисия. Надявам се, че това не се е случвало в период, когато „Информационно обслужване” се е ръководило от господин Меликов, да речем, а е било в друг период. Но аз Ви моля, когато правим правилата по новия Изборен кодекс, и когато се опитвате да давате гаранции за това, че няма да има никаква манипулация нито по отношение на личните данни на българските граждани, нито по отношение на техния вот, или да предвидите много по-сериозни текстове, които да гарантират тази сигурност, защото това са лични данни на български граждани. Абстрахирам се от онзи пример, който беше даден преди няколко часа за два милиона български граждани, с чиито лични данни е злоупотребено. Абстрахирам се и с примерите, които се даваха, че лично господин Сергей Станишев се обаждаше на хората по телефона, за да ги призовава да гласуват. Моля Ви, поне когато правите правила в този Изборен кодекс, съобразявайте ги с тези недобри практики в политическия живот, в предходни избори и не само в предизборна агитация, и дайте достатъчно гаранции на българските граждани, че няма да се случват подобни злоупотреби занапред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това беше реплика на госпожа Атанасова към госпожа Манолова.

Уважаеми колеги, има 106 народни представители и поради тази причина закривам заседанието. Следващото заседание е утре, 13